(SDP)** Prelazimo na iduću točku dnevnoga reda a to je: - Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2013. godinu; Državna Komisija za kontrolu postupka javne nabave podnijela je izvješće na temelju članka 18. Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Prijedlog akta ste primili. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predstavnik predlagatelja je zamjenik predsjednice Državne komisije, poštovani Anđelko Rukelj. Izvolite za govornicu. Goran Matešić predsjednik. Oprostite krivo su mi napisale stručne službe. Sutra ćemo ih pitati zašto. Hvala. **Matešić, Goran** Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Pred vama se nalazi Izvješće Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2013. godinu. Državna komisija je samostalno, nezavisno, regulatorno tijelo, žalbeno tijelo, drugostupanjsko središnje tijelo koje odlučuje u postupcima javne nabave i koncesija i javnoprivatno partnerstva. Količina podataka koji o sebi i svom radu Državna komisija podnosi Hrvatskom saboru je utvrđena zakonom. Mi smo bili slobodni i premašiti tu količinu a sve u svrhu da se ova mlada pravna grana i ujedno i ekonomska grana koja s jedne strane znači kontrolu trošenja javnih financija, s druge strane bi trebala predstavljati poticaj razvoju tržišnog natjecanja i poduzetništva na taj način želimo to doprinijeti. Nešto što bih želio skrenuti pažnju jeste postupak izjavljivanja žalbe. Državna komisija postupa u granicama žalbenog navoda. Dakle nešto slično kao parnični sud, donekle ograničeno postupanje po službenoj dužnosti definicijom bitnih povreda. Odluke Državne komisije se objavljuju na internetskoj stranici, dakle dostava odluka se vrši objavom na internetskoj stranici s jedne strane smanjuje trošak, s druge strane doprinosi razvoju i dostupnosti pravne prakse a time i predvidivosti postupanja Državne komisije. Kako vidite upisnik već dugo vremena, upisnik predmeta je na, javno objavljen na internetskoj stranici i na taj način se omogućava da sudionici žalbenog postupka promptno znaju kada je žalbeni postupak pokrenut i njegovu sudbinu. Poslovanje i rad Državne komisije je iskazan ovdje. Možda bi trebalo kazati da Državna komisija ne ubire sredstva iz naknada za pokretanje žalbenog postupka, međutim ona su znatna u iznosu od 13 milijuna i 900, gotovo 14 milijuna i ona znatno premašuju sami trošak rada Državne komisije. Ono što se desilo u '13. godini na planu broja žalbi je zapravo najveće povećanje broja žalbenih predmeta koji je ikad zabilježen jer već u '14. godini imamo izvjesno smanjenje. U odnosu na prethodnu godinu je povećanje od 23%, dakle u toj godini Državna komisija je imala u radu ukupno 2298 od čega treba odbiti prenesene, neriješene predmete koji se terminski nisu mogli riješiti jer su otprilike podneseni krajem prethodne godine. Njih ima 197. Ono što bih ja rado istakao jeste da značajan je podatak o broju javnih nabava koje su kontrolirane kroz žalbeni postupak pred Državnom komisijom. On iznosi 11%. To nije veliki broj, ali je to onaj broj o kojem su privatni ponuditelji nezadovoljni izjavili žalbu i omogućili da se zapravo kroz žalbeni postupak nadzire i kontrolira javno trošenje sredstava. Ja znam da svake godine, pa i ove će ovaj statistički pokazatelj o broju naručitelja i u odnosu na broj izjavljenih žalbi i žalbe koje su usvojene izazvati priličnu medijsku pozornost. Ovo je jedan od načina da se ukaže na potencijalnu kvalitetu u vođenju i postupaka javne nabave i postupaka pravne zaštite. Državna komisija od statistike, svoje interne statistike usvaja 28,54 dakle skoro 29%. Značajan je podatak da odbacuje dakle iz različitih procesnih nedostataka 34%. To ukazuje na nedovoljnu educiranost žalitelja što nije posve dobar pokazatelj. Prosječno vrijeme trajanja žalbenog postupka je kao što vidite ovdje u izvjesnoj mjeri značajno smanjeno, pri čemu postoji jedan zakonski može može kazati nelogičnost, zakon utvrđuje obvezu postupanja dakle donošenja odluke i objavljivanja Državne komisije u roku od 30 dana od dana Urednost žalbe je jedna faza koja je daleko od, u najčešćem broju slučajeva daleko od žalbe koja je spremna za odlučivanje. sama žalba kao akt može biti uredna, ali ako njoj nije priložena dokumentacija temeljem čega se može provest postupak kontrole onda Državna komisija ne može odlučivati o tome. Najčešće nepravilnosti su istaknute u smislu edukacije i upute zakonodavcu u pravcu izmjene propisa. Upravna sudska zaštita, dakle protiv odluka Državne komisije može se zatražiti upravno sudska zaštita svega 5,62% od ukupno riješenih predmeta idu kasnije u upravni spor i vrlo malo ih zapravo završi usvajajućom odlukom. Tako da u principu 94% odluka Državne komisije postaje pravomoćno u tom obliku, obliku, što govori o utjecaju Državne komisije na formiranje pravne prakse. Evo to bi bili, dakle u ovom tekstu se sadrži i ocjena stanja u pravnoj zaštiti gdje je dat nekakav nekakav presjek i date su nekakve sugestije u smislu koje se mogu koristit kod donošenja novog propisa. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvi se javio Franjo Lucić. Hvala lijepo. Evo htio sam samo nekoliko riječi reći upravo na izlaganje je l predsjednika, nismo razumjeli sad, javne nabave. Vi ste

Naime, upravo sve ove žalbe koje idu na temelju javnih nadmetanja su doista prespore i predugo traje. Preko 80 dana imamo slučajeve dakle u Požeško-slavonskoj županiji gdje jednostavno ne dobiješ nikakav odgovor. Dolazimo u poziciju da recimo zimska služba, održavanje koje inače vrše županijske uprave za ceste dolazi u pitanje jer jednostavno ovaj sustav nadmetanja i pogotovo kad završi na žalbi jednostavno je predugotrajan i jako se dugo čeka i vodi nas u jednu neizvjesnost. Kako upravo sada imamo slučaj, a to je da do dana današnjeg nemamo riješeno pitanje obzirom da dolazi zimska služba i u pitanje se dovodi održavanje upravo županijskih cesta na području Požeško-slavonske županije, pitam vas kako i na koji način ćemo to razriješit ako smo ovako spori Na vašu repliku bi trebalo reći da žalbeni postupak traje onoliko koliko treba da traje nakon što naručitelj dostavi dokumentaciju temeljem koje se može odlučivati, tako da ja ne znam, vi ste rekli posve apstraktno. Statistički se zna da postupak javne nabave traje 6 mjeseci 6 mjeseci kod naručitelja, a da postupak, žalbeni postupak uprosječen čuli ste koliko traje pred Državnom komisijom. Pri tome treba u konkretnom slučaju voditi računa kad je i kako naručitelj postupio u žalbenom postupku, da li je uredno, promptno dostavio dokumentaciju ili je trebao biti pozivan A što se tiče održavanja cesta ili nekih hitnih postupaka pa valjda je naručitelju jasno da treba takav postupak pokrenuti na vrijeme, a ne tako da onemogući postupak nabave a i postupak pravne zaštite. Zahvaljujem. Ujedno vas molim da drugi put kad budete odgovarali na repliku ustanete kao što ustaju i zastupnici kad vam repliciraju. Druga replika, poštovani Branko Hrg. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine Matešić. Ja sam malo gledao ove podatke i dobro je da ste smanjili u 2013. godini sa onih 59 dana na 39 dana. No, pohvalili ste se kako je u državni proračun uplaćeno 6 milijuna 279 tisuća kuna više nego što je u stvari trošak same Državne komisije. Pa sad ja postavljam pitanje, da li je smisao Državne komisije da puni državni proračun ili je smisao Državne komisije da u što bržem vremenu riješi žalbene predmete kako bi se projekti odvijali, kako bi gospodarstvo moglo disati. Prema tome, mislim da bi ovo vrijeme od 39 dana u prosjeku iako ima dosta ovakvih situacija što je kolega Franjo malo prije govorio da ima toga da traje i po dva, tri mjeseca. Dakle, očito je da bi trebalo pojačati rad Državne komisije da li brojem kadrova ili čime drugim. Ne znači da treba zato zapošljavati nove ljude, nego ih prebaciti tamo. I taj trošak, odnosno funkcionalnost i efikasnost Komisije prikazati u rješavanju predmeta u nekih 7 do 10 dana. To bi onda bilo jedno pravo izvješće, a očito da financijski ono to može podnijeti. **Zgrebec, Dragica Poštovani predsjedniče, evo spomenuli ste postotak žalbi koje se odbacuju. Čini mi se da ste rekli 34%. Rok od 30 dana kojeg vi koliko mi imamo iskustva na terenu ne poštujete, pa on taj rok se premašuje podosta. E sad od tih 34% žalbi koje se odbacuju, onaj tko se žali a mi na terenu ih znamo zvati profesionalni žalitelji, mnoge od njih prouzroče ogromne štete. Radovi stoje, ne mogu se ugovoriti poslovi dok se ne riješi žalba, onda kad se žalba odbaci tek onda konačno nastaje problem i pogotovo ukoliko se radi o jedinicama lokalne samouprave koje su proračunom vezane za određene poslove i predmetne nabave koje ugovaraju. E sad, zgodno bi bilo znat podatak budući da svi mi i oni koji se bave javnom nabavom najveći postotak je najjeftinija ponuda što u konačnici nije najekonomičnije rješenje za sve nas. Koji su vaši naputci, koje su vaše smjernice u tom smjeru da se i vaši rokovi skrate, ovaj razuman rok od tridesetak dana i što predlažete u ovom smislu da bi se oni koji se žale neosnovano sankcionirali i da bi se nadoknadila šteta koju naprave tim svojim žaljenjem neosnovanim jedinicama lokalne samouprave, regionalne samouprave i svim onim koji su u proceduri postupaka javne nabave. **Zgrebec, Dragica **Matešić, Goran** Što se tiče, vi ste doveli u vezu broj odbačenih predmeta sa dužinom trajanja. Ovaj iskazani, vrijeme dužine trajanja je uprosječen što znači da u nekom predmetu je to puno kraće, u nekom predmetu je puno duže i sad vi znate šta je statistika. Naravno, kod predmeta koji se utvrđuju procesne pretpostavke koje se moraju utvrditi odmah na početku dođe do ranijeg donošenja odluka, dakle poslije par dana ako se utvrdi da ne postoji neka pretpostavka. Doduše, treba u nekim slučajevima zatražiti od žalitelja da tu žalbu ispravi, da uplati naknadu ako to nije i onda tu dođe do nekog vremenskog perioda. Ali u principu predmeti koji se odbacuju relativno brzo, relativno brzo se o njima odlučuje. Pitanje vaše sugestije najniža cijena ili neki drugi kriterij. Ne znam je li mjesto, ali isto, mislim je mjesto sigurno Sabora, ali da li je naše izvješće. Državna komisija sigurno ima svoje mišljenje. Preporuka je najkraće ekonomski najpovoljniju ponudu kao kriterij bolje razraditi u zakonu, bit će upotrebljivija i moći će se koristiti. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi u raspravi u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista kolega Dragutin Lesar. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. S obzirom na temu i značaj ove Komisije kad je pretvorimo u novac 21 milijarda i nešto milijuna predmet javnih nabava prema podacima iz samog izvještaja moram izraziti svoje nezadovoljstvo i čuđenje da gospodin Metešić o tako važnom izvješću dosta nestrukturirano govori par minuta kao da ga apsolutno ne zanima predmet, a mogu ga i razumjeti jer nije predstavljao izvještaj o svojem radu, nego radu Komisije prošle godine. On je u Komisiju došao prije kratko vrijeme, pa vjerojatno je zbog toga tako olako pristupio davanju samog uvodnog obrazloženja. Najprije pitanje ako mogu dobiti konačno odgovor. Prvo, koliko članova Komisija s današnjim danom broji? Naime, prema zakonu ta Komisija bi trebala imati 9 članova. Ja pitam da li Komisija ima 9 ili 8 članova? Drugo, to koliko je članova i da li je popunjena nije kriva komisija nego mi, odnosno oni koji prema zakonu moraju Saboru predlagati izbor imenovanja. Drugo, u izvještaju piše da u prošloj godini do kraja te godine je komisija djelovala samo sa 3 člana i da to nije i da to nije utjecalo na rad komisije. Takva konstatacija znači da ih ne treba biti 9, da je dosta 3. Jer ako su samo 3 člana komisije naročito od 8. ili 9. mjeseca pa do kraja godine mogli uredno izvršavati svoje obaveze onda proizlazi i to uredno i na način da nije utjecalo na kvalitetu rada znači da ih je dovoljno 3 člana. Ja ne vjerujem da je dovoljno 3 člana, nisam siguran u to da je dovoljno ali ovo pitanje otvaram zbog toga da jednom netko odgovori zbog čega komisija nije bila popunjena ne samo do 31.12., ne samo do sada, ja velim da i sada nije popunjena do kraja, da devetog člana komisije nema. Ako su podaci ovdje iznijeti točni. Drugo, ovo je jedno od rijetkih tijela koje je na "samofinanciranju" pod navodnicima jer su ostvarili prihode od 14 milijuna 110, a proračun je 7 milijuna 831 tisuću. Dakle, stvorili su pozitivni efekat u državnom proračunu. To s naslova troška je dobro. Da li su troškovi žalbenog postupka preveliki to je sad druga stvar, ali se sjećam da smo radili tu određene promjene i po europskim standardima uveli norme da se troškovi žalbenog postupka ujednače ne u odnosu na vrijednost spora nego na određenim iznosima. Zašto sam rekao da je ova komisija jako važna, s nestrpljenjem ću čekati izvještaj za ovu godinu i čuti i sudjelovati u raspravi za iduću godinu nakon kadrovskih promjena, 17 831 predmet javne nabave vrijednosti 21,9 milijardi kuna od 619 različitih naručitelja. I … u 2013. bilo u Hrvatskoj. 2298 žalbi je komisija primila, od čega je, ako računamo i prenijete iz ranijih godina, riješeno 2101 ili 92%. U ovom postotku riješenosti žalbi jedni su uspješniji od onih koji Saboru podnašaju svoj izvještaj. Broj žalbi u prošloj godini u odnosu na 2012. povećan je skoro za 12% a vrijednost javnih nabava u prošloj godini u odnosu na 2012. je dupla, duplo veća. U 2012. to je bilo 11,5 milijardi, u prošloj 21,9. Praktički ova komisija u ime Hrvatskog sabora bdije i rješava žalbene postupke u javnoj nabavi vrijednoj 22 milijarde kuna državnog novca, novca lokalne i regionalne samouprave. Ovo ću još tri puta poslije ponoviti zbog onoga što smatram da u ovom izvještaju nedostaje. Zanimljivo je i dobar je prikaz žalbi po fazama. I komisija nas izvješćuje da je od 2098 žalbi 1463 bilo na odluke onih koji su javnu nabavu izvršavali i to razumijem. Ali je bilo i 528 žalbi na objavu same javne nabave i dokumentaciju. S obzirom da komisija ima funkciju žalbenog tijela interes Sabora i Vlade je da popravljamo zakonodavni okvir ako na temelju njihovog izvještaja vidimo da bi nešto bilo dobro popraviti. E sada, koji su razlozi tako velikog 40% žalbi na objavu javne nabave i dokumentaciju? Što se tu događa? Na što žalitelji upozoravaju? Što je komisija ustanovila, zašto kod samih objava i dokumentacija je tako veliki broj žalbenih postupaka? Da li je potrebno intervenirati u zakon ili se radi o obijesnom žaljenju npr.? To je ono što bih ja volio znati. Zato ova komisija i postoji da nas uputi i educira i veli da nešto treba mijenjati, ne, ne treba ništa jer je to posljedica nečeg drugog. Dakle, molio bih ubuduće da i strukturu kada dajete prikaz strukture žalbi ove i same odluke i objave i dokumentacije nam razložite zbog čega tako veliki broj žalbi na objavu i dokumentaciju. Treće, piše u izvještaju da je komisija podnijela 7 optužnih prijedloga i to 5 zbog toga što nisu dobili traženu dokumentaciju. I drugo, zbog toga što je onaj koji je vršio javnu nabavu postupio suprotno odluci komisije. Tko su tih 7 obveznika javne nabave protiv kojih je komisija podigla optužne prijedloge? Tko su ta dva prva prva čovjeka koji podliježu Zakonu o javnoj nabavi koji su ignorirali odluku komisije? Jel to mi smijemo znati u Saboru? to nisu privatna poduzeća ne', radi se o javnom sektoru, državnom sektoru, sektoru lokalne i regionalne samouprave. Kad već dajete podatke nemojte skrivati ko su ti koji se na takav način, ja inzistiram da ovdje iznesete sedam tih ustanova ili tvrtki koji su vam odbili dostaviti dokumentaciju i postupili suprotno od vaših odluka. Javnost i Sabor to moraju znati i to u izvještaju morate naznačavati. 1938 riješenih predmeta i sad 672 odbačaja, i 527 odbijenica. odbijenica. Zašto su odbačene žalbe? Neurednost 289, nepravodobnost 159, nepostojanje pravnog interesa 131, nenadležnost 12, nedopuštenost 1, ostalo 80. I te žalbe su odbačene. A zašto je 527 odbijenih, koji su razlozi odbijanja žalbi, nema u izvještaju. Odbačaje ste dobro prikazali, a koji su razlozi odbijanja žalbi? Sabor donosi zakon, veliki broj se njih i žali naročito privatnih investitora, poduzetnika da sa sustavom javne nabave i u samom zakonu nešto ne štima. I kako sad da korigiramo zakon ako nam ne velite što je tu problem? 527 od 1938, struktura odbijenih žalbi. Ako ste dali za odbačaje dajte i za odbijene po razlozima. Rekli ste gospodine Matešiću da se vjerojatno radi o nedovoljnoj educiranosti žalitelja. Kad ste rukovodili jednim drugim tijelom i podnašali izvještaje Saboru onda ste uvijek pisali da su mnogi zakoni dosta nedorečeni. Da li se doista radi o neznanju, ako da onda vas upućujem i pitam, naime u Ministarstvu gospodarstva koje je matično ministarstvo za ovo područje tako je bilo izvještavano i u mandatu za vrijeme HDZ-a i sada, čine se veliki naporu upravo na području edukacije i primjena novih pravnih propisa i da bude što manje sporova. Kakva je vaša suradnja sa Ministarstvom gospodarstva? Da li ove uočene slabosti u sustavu, razloge odbačaja i odbijanja žalbi im dostavljate da bi oni mogli biti u funkciji predlaganja popravaka zakonodavnih rješenja koje u Hrvatskoj imamo ili vas to ne zanima i usko ste se fokusirali samo kao na žalbeno tijelo jer u ovom izvještaju o tome nema ni riječi, dakle Saboru niste podastrli ništa što bi moglo poslužiti za ocjenu kvalitete zakonodavnog rješenja. Pišete i da je česti slučaj da žalitelji prilikom objave javne nabave i dokumentacije nakon završenog žalbenog postupka ne pojave se u natjecanju nakon rješavanja žalbi. Dakle, idu sa žalbom, očito odugovlače postupak, kad im je žalba riješene onda se ne jave u natjecateljskom postupku. Ili to možemo samo konstatirati, moramo samo konstatirati i postoje neki pravni lijek jer očito se radi smo o namjeri ili odugovlačenje ili spiniranja, namještanja natječaja. Ovo je ozbiljna stvar što ste napisali, ovo ja primam s velim upozorenjem. Dakle, o čemu se tu radi? Možda postoji zajednički nazivnik njima. E da ste nam dali podatke ko su oni i u kojim sektorima se barem to najčešće događa, u kojim područjima onda bi mogli možda naslutit da se radi o nekakvim interesnim lobijima. Ja samo sad mogu naslućivat, neću govorit o sektorima za koje mislim da to rade. Gradonačelnici, načelnici vjerojatno već mogu prepoznati u tome, ali ako već dajete takve konstatacije ona je očito istinita, dajte nas podučite što se događa, kako je to moguće jer žalba nije besplatna, dakle netko riskira dio novca i onda se ne pojavi u natjecateljskom postupku kasnije, a uzeo je 2, 3 mjeseca nekom vremena. To su ozbiljne stvari i od izvještaja vaše komisije ili mi u Saboru, ili u Vladu bi trebali kreirati eventualne promjene ili konstatirati da u zakonodavnom okviru nema problema, nego prihvatiti vašu tvrdnju da žalitelji nisu dovoljno educirani. Onda bi možda bilo dobro da i otvorimo neku predškolu za njih da se educiraju. I na kraju sljedeće, dobro je da ste dali pregled za sve javne naručitelje po broju žalbi, broju predmeta javne nabave, broju žalbi i broju usvojenih ili odbijenih žalbi. Ja zbog pomankanja vremena ne mogu apostrofirati ali sam za svoju potrebu napravio još jednu tablicu za sve one, u tablice sam unio, u prvu tablicu sve one u kojim je broj žalbi bio veći od jedne trećine postupaka javne nabave. Pa tako imate recimo Hrvatske šume koje imaju 62% žalbi, dakle od 163 postupaka javne nabave 101 žalba je bila izjavljena, 62%. Takvih bisera u državnoj vlasti, a posebice u sferi zdravstva koji prelaze čak 60% je jako puno, ali to je samo jedan kriterij. A druga tablica je postotak usvojenih žalbi. I kad pogledam tablicu gdje su usvojene žalbe, veći broj u 33% jedne trećine, opet se vrtimo u istom krugu. I opet se događa da nitko, čak ima jedan 100% ako će ga na brzinu naći, tko je to bio sa 100% usvojenih žalbi, dakle sve što god se žalilo sve je komisija uvažila. Ovi podaci bi trebali biti alarm za onima koji bdiju nad zakonitošću rada. 5% žalbi, 10, 15, 20 ajde 20% usvojenih žalbi, ali sve što je više od jedne trećine upućuje na alarm. Pa ova tablica ovdje u ovom izvještaju prerađena kao što sam si je napravio ja po meni bi trebala biti dobro upozorenje resornim ministrima, posebice u sferi zdravstva da vide što im se događa u njihovim ustanovama. Hvala. Kolege Ivan Grubišić i Damir Kajin iz Kluba nezavisnih zastupnika nisu prisutni pa gube pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika HNS-a potpredsjednik Milorad Batinić. Izvolite kolega. Hvala gospođo potpredsjednice. Predsjedniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Naime, večerašnja rasprava o radu Državne komisije bit će skoro identična osim sa popraćena sa drugim statistikama za razliku od moje rasprave za 2012.godinu. Manje-više ono što je prethodno i kolega Lesar kazao statistički gledano moglo bi izvješće biti dopunjeno. Ja ću nastojati vrlo kratko u svom obraćanju kazati na neke nedostatke, kako smatram da su nedostaci. Naime, kada govorimo o ukupnosti broj postupaka javne nabave i kroz elektronski oblik negdje oko 17, bliže 18 tisuća. Prošle godine sam zamolio da bude u izvješću ukupna vrijednost nabave da možemo usporediti sa vrijednošću nabave koja je u žalbenom postupku. to koliko nisam uspio iščitati u ovome izvješću. Iako ovaj iznos vrijednosti nabave koje su u žalbenom postupku preko skoro 22 milijarde je impozantan i isto tako nadam se da nije u srazmjeru broj žalbi negdje oko 11% da i te 22 milijarde nisu 11% ukupnosti javne nabave što ne bi bilo logično. Ono što bih želio isto tako istaknuti vezano na sam rad odnosno na izvješće i komisiju to je broj zaposlenih, to je tim ljudi od 32 ljudi i kada ga stavimo u vezu sa brojem dana potrebnih da se donese odluka po žalbi koji je sada značajno manji nego što je bio 2012., a pogotovo u odnosu na 2011.godinu sa 61 na 59 sada 39, smatram da bi to, a vjerujem da i u vašem fokusu također ono što je da se smanji na minimum minimuma koliko je to moguće. Naime, sam dio onog vremena 16 dana od kompletiranja žalbi do kazat ću pravomoćnog rješenja s vaše strane, 16 dana mislim da onaj dio 23 dana koji je potreban za kompletiranje žalbe da bi to trebalo skratiti, da li intervencijom u sam zakon ili vašim nekim naputcima, mislim da je to prostor gdje možete napraviti daleko veći pomak u broju rješavanja žalbi. Jer činjenica je i naručitelje i žalitelje zanima tih 39 dana, radi se o radnim danima, a ako to svedemo znači to su u prosjeku negdje 2 mjeseca. Kada se pogleda broj ljudi 32 zaposleno, sada ne ulazeći u samu strukturu i kada stavimo u kontekst 2101 riješene žalbe ispada da po jednom zaposleniku gledajući sve ispada 65 žalbi ili nešto manje od 4 žalbe na jednog zaposlenika. Kada gledate to i kada gledate ovih 39 dana, kada gledate kontekst 16 dana i onih 23 pokušajte u tom smjeru razmišljati. Naravno ne ulazeći u pojedinu strukturu žalbe jer postupak nabave jednog od drugog je velike razlike, određene specifičnosti. Međutim ako gledate da ima godina dana radnih dana, vi ste tim vas 32 i ispada 4 dana po jednoj žalbi. Pokušajte vidjeti, sagledati gdje je mogući prostor za racionalizaciju vremena obrade žalbenog postupka. Ovo nemojte shvatiti kao kritiku, više kao preporuku da vidimo gdje i kako. Da li je potrebno, a naglasili ste bili također u izvješću dodatno ekipiranje, slažem se, slažem se, sve sa ciljem da se taj žalbeni rok rješavanja žalbe skrati. Jer kada gledate samo bio sam i u izvješću za 2011.godinu kada smo raspravlja radi se o 22 milijarde kuna, ako svedemo to na 2 mjeseca, uzmite si godišnju kamatnu stopu pa vidite koliko je ne doslovno ali u bankarskom smislu koliko je kamata na taj novac vezano kada je novac praktički mrtav. također želio istaknuti ono što je uredu, što pohvaljujem to su recidivisti na koje sam upozorio znači statistika recidivista u javnom sektoru na koju na čije postupke izjavljeno pet i više žalbi. Tu bi svakako, taj podatak naravno dostupan je i Državnoj reviziji koja također ide u revizorsku u revizorsku kontrolu. Ali isto tako na tragu ovoga što je kolega Lesar rekao i ovaj statistički podatak i ovu tablicu koju je samostalno izveo, a vjerujte velika većina nas koji smo gledali također smo došli znači da postoje neki koji su i više od recidivista. To svakako ukazuje da je edukacija što se tiče javne nabave nikada ne smije prestati u javnom sektoru. Ustvari ovi pokazatelji pokazuju da je nedostatna, da je nedovoljna i da bi upravo trebalo i sa ove rasprave ukazati na recidiviste i na one koji ponavljaju praktički vjerujem iste greške u samom postupku javne nabave. Govorio sam znači o vremenu koje vjerujem da li je to dodatnim ekipiranjem, da li je to zadiranjem u Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi, pojednostavljenju određenih procedura. A isto tako volio bih da razmislite i ono o skraćivanju procedure na kompletiranje javne nabave. Onaj koji je spreman, koji ima interes, vjerujte mi njemu ne treba, ne znam nekih 10-ak ili 15 dana da kompletira dokumentaciju, on dokumentaciju ili ju ima ili ju nema. I preko toga skraćivanja vremena vjerujem da bi se utvrdio njegov pravni interes da li poslovne ili bilo kakve druge razine da li ga ima ili ga nema. Mislim da tu ćete dobiti potporu i ovoga Doma u tome a mislim da neće biti u suprotnosti sa zakonskim rješenjem. Ono što bih također želio isto istaknuti koju dajete mogućnost, odnosno koju zakon daje upravno sudska zaštita i ukupnosti, znači u ovoj tablici ne znam na kojoj strani piše 2101 rješenje predmeta, 118 tužbi na predmete zaprimljene i riješene u 2013. godini što iznosi nekih 5,62%. Tu ste naveli također u statistici, znači da je 31 rješenje od 118 je zaprimljeno, 20 u tužbama, 20 predmeta odbijeno, međutim 5 tužbi je usvojeno. Ako tih 5 tužbi stavimo u statistiku to su od 118 onda je to više nego u redu. Međutim ako stavimo u odnos na 31-u znači što je došla presuda od upravnog suda, onda je to izuzetno visok postotak. To je 16%. Zašto to govorim? Kada smo govorili znači da je nedovoljna educiranost žalitelja još je veća needuciranost znači javnih naručitelja. Vjerujem da ste isto svjesni, velim ovisno je o kadrovskoj strukturi koju imate da apsolutno i edukacija u vašim redovima mora biti primarna. Postavljam pitanje što je pošlo po krivom, zašto je upravni sud u 5 predmeta od 31 konstatirao da je bila opravdana tužba upravnom sudu? To bih isto volio da vidimo u ovom izvješću, ljudski je griješiti. Ali velim, ne trebate ništa skrivati, mislim da je to svakako bi trebalo biti sastavni dio izvješća. Ocjena stanja pravne zaštite u javnoj nabavi pa navodi žalbeni postupak pa ste naveli kao jedne od uzroka stalnog rasta gospodarsku krizu, povjerenje stranaka u rad Državne komisije, podizanje razine znanja među žaliteljima o njihovim pravima u postupcima pravne zaštite u javnoj nabavi, moja je sugestija a mislim da se može iščitati iz rasprave nedovoljna educiranost javnih naručitelja. Jer žalbe bi bile odbačene u samom startu da su neosnovane da javni naručitelji nisu počinili određene previde i propuste. Ono svakako što također bih želio a vi ste istaknuli u svome izvješću antikorupcijsko djelovanje, mogu se složiti. Međutim, složio bih se jače da imamo podatak od skoro 18 tisuća javnih nabava koliko je to financijski u odnosu na 11 i nešto posto koliko je uloženo žalbi na 22 milijarde. I isto tako vjerujem da pratite, imate izvješća i '11.-te i '12.-te i ove godine također da li je možda, jer vidio sam među ovim recidivistima također spominje se i grad Zagreb. Vrlo interesantna tema, da li je, da li ste uočili, da li ste možda, mene bi osobno da radim da sam član Državne komisije, da sam na vašem mjestu mene bi osobno zanimalo da li je možda u nekim predmetima, saznati ćemo da li ima nekih elemenata zanimalo da li je prošla žalba kroz vašu proceduru ili određene postupke javne nabave i konstatira se ili će se možda u budućnosti u dogledno vrijeme konstatirati da je bilo određenih kriminalnih radnji. Čisto kao jedna vrsta poučka. da sam na vašem mjestu mene bi osobno to vrlo zaintrigiralo. Ono što bih želio također istaknuti a to je na kraju, ne manje važno, preporuke za razvoj sustava javne nabave i zaključak. Ovo bih molio ukoliko nije u, ne postoji praksa da se svoja iskustva prenesete državnoj reviziji i Upravi za javnu nabavu u nadležnom Ministarstvu gospodarstva. Jer nitko bolje od vas u sustavu rješavanja žalbi ne može uočiti, ne može vidjeti i određene nedostatke regulative. Promijeniti određeni zakon, određene, pa i mijenjali smo upravo radi profesionalnih žalitelja, to je upravo bila vaša intencija. Ja vas molim i apeliram, vjerujem da ćete dobiti podršku svih nas ovdje, ono što smatrate, radi pojednostavljenja procedure, ne pogodovanja u smislu ili možda stvaranja šireg prostora antikorupcijsko djelovanje mora imati, zadržati svoj efekt u tome ali pokušajte vidjeti gdje postoji prostor za racionalizaciju i u smislu racionalizacije vremena od tih 39 dana. Vjerujem da imate prostora, želim vam da sljedeće izvješće odnosno izvješće za ovu godinu da dobijemo određene analize i da možda uspijete složiti ekipu sukladno potrebama i ne trebate se bojati. Ono što je i kolega Lesar napomenuo a također je u izvješću a spomenuo sam to i prošle godine vi imate, jedna od rijetkih ste agencija odnosno državnih administrativnih kuća, da tako kažem, koja je na samofinanciranju čak bi mogao kazati da zarađuje u tom dijelu. Klub HNS-a temeljem svega iznesenoga i uz ove preporuke koje sam napomenuo podržat će ovo izvješće. (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodo iz Državne komisije. Pa možda niti jedna tema nije toliko medijski atraktivna i eksponirana kao javna nabava. Nemate dana da u medijskim člancima se ne spominje da je ovaj ili onaj napravio nešto krivo. Zato je klub HDZ-a i bio protiv toga kad je kad je Sabor povećavao granicu za koju nije potrebno obaviti postupak javne nabave. Međutim, ono što želim na početku reći je, smeta me da Komisija i Državna revizija ne reagiraju na nešto što se često događa, a to je kumulativne nabave do onog iznosa do kojega nije potrebno obaviti javnu nabavu pa vam se tako nekoliko različitih poslova napravi. I mislim da na to naprosto treba upozoravati i to je zajednički posao i trebao bi biti i Državne revizije i Državne komisije, jer mislim da je to prostor kroz koji se najčešće odvijaju određena koruptivna djela. Što se tiče samog izvješća, ono je tehnički korektno napravljeno. Možda, ja bar tako smatram i mi u klubu HDZ-a, ovakvo izvješće bi u principu trebala služiti podloga za eventualne prijedloge, izmjene zakonskih propisa. Jer ako se igdje može detektirati nedostatak jednog zakona, osobito ovakvog jednog važnog zakona onda se može vidjeti u žalbenim postupcima zlouporaba žalbe, jer ja mislim da u malo žalbi, u malo drugostupanjskih postupaka ima toliko zlouporabe žalbenog postupka kao što se to događa kod žalbe u Komisiji za javnu nabavu. Nešto ću kasnije više govoriti o tome. ono što bih želio reći na početku, lijepo je reći da se ostvario skoro 100% veći prihod od onoga koliki su bili troškovi za rad Komisije. Međutim kad pogledamo naknade koje treba platiti prilikom žaljenja onda ćete vidjeti da su tu mali u nepovoljnom položaju i mislim da bi možda trebalo upravo na tragu toga razmišljati da se njihova naknada smanji. Ali ono što također iz ovog izvješća možemo vidjeti i što smo vidjeli danas Izvješće o izvršenju državnog proračuna i ovo izvješće reflektira gospodarsku krizu i recesiju u Republici Hrvatskoj. povećani broj žalbi nije posljedica educiranosti i zbog toga što oni koji se žale imaju silno znanje o javnoj nabavi i o tome kako proces javne nabave izgleda, nego zbog toga što se na natječaje javlja nekoliko puta, pa možda nekad i nekoliko desetaka puta više ponuditelja nego što se to događalo u prethodnim godinama jer naprosto nema posla. Obveznici javne nabave su iskreno govoreći jedini investitori u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj počevši od jedinica lokalne samouprave, preko države. I svakom je u interesu ući u taj proračunski kolač. Jer jedanput kad uđete u njemu dobijete određena saznanja i spoznaje i prilikom sljedećeg natječaja će vam biti daleko lakše ostati u tom kolaču nego se izboriti da nekoga maknete tu. I to je jedan od razloga zašto ima toliko žalbi. I ono što mi nikako nije jasno i u stvari si čovjek postavlja pitanje kako netko može raspisati natječaj a da u natječaju ima elementarne greške od same odluke o provedbi javnog natječaja i dokumentaciji. Jer kad pogledate broj žalbi koje se odnose, najveći broj žalbi se praktički odnosi na dokumentaciju, nekakve administrativne greške prilikom podnošenja natječaja. sad se postavlja jedno elementarno pitanje kako netko može ići u proces javnog natječaja kad ovo što se vidi iz žalbe najviše žalbi je na nekakve administrativne greške. onda možemo misliti što se događa dalje, jer ako netko priredi kvalitetnu dokumentaciju i sve za natječaj kako se može dogoditi taj nekakav formalna greška i da se praktički žalbe usvajaju. I to je isto jedan signal da se tu možda neke stvari trebaju mijenjati jer to isto tako može netko namjerno napraviti zbog toga jer se netko nije javio ako se trebao možda javiti, pa onda napravi nekakvu formalnu grešku da se natječaj poništi. Dakle, to su sve činjenice od kojih ne treba bježati, koje mi u ovom Visokom domu ne smijemo nikako zanemariti iz jednostavnog razloga što sutra kad se nađu izmjene i dopune zakona onda moramo bit svjesni da se to mijenja zbog toga i toga. Žao mi je što Komisija nije još uvijek popunjena iz razloga što vidimo da 2013., zapravo 2012. u odnosu na 2011. i 2013. u odnosu na 2011. se smanjio rok postupka. To je dokaz da su i bilo više ljudi i da naprosto administrativni potencijali Komisije, neovisnost Komisije je preduvjet za miran san svih onih koji provode javnu nabavu jer mislim da je to ključno. Svako tko pošteno razmišlja i promišlja, ako mu se nekakav predmet nađe na žalbi ako ta žalba ne bude usvojena ili bude usvojena onda je siguran u principu da je taj posao kvalitetno odradio. I zato je potrebno da Komisija ima dovoljan broj ljudi stručnih, da ima dovoljan administrativni kapacitet da može kvalitetno obraditi predmet. A kad malo pogledamo statistiku njoj možda da tako kažem mi financijaši volimo reći fali još možda malo mesa pa bi onda ona bila cjelovitija i bolja. No, dakle iz ovih tablica se vidi da u 2013. je, to sam već rekao na početku je povećan broj žalbi, ali kažem isključivo kao posljedica duge ekonomske krize. Jer kad pogledate broj žalbi je naglo skočio 2008. kad je u drugoj polovici 2008. godine lagano počeo pad bruto domaćeg proizvoda u Republici Hrvatskoj. I sve ove krizne godine on kontinuirano raste na godišnjoj razini, pa čak u pojedinim godinama i 50%. Ponavljam, to je nešto što bi možda zakonskom promjenom ili nekom vašom sugestijom trebali spriječiti. Jer dežurne žalitelje i dežurne rušitelje javnih natječaja naprosto treba eliminirati s tržišta, jer oni nemaju poštenu namjeru ako imate neke tvrtke koje se žale na sve moguće načine. Onda kad malo bolje prokopate po njihovim papirima onda vidite da uopće nisu u stanju odraditi taj posao, a oni odrađuju posao za nekoga drugog da se sruši natječaj jer netko se možda nije stigao pripremiti ili bilo šta drugo. Također je vrlo interesantna i ova tablica na strani 25. a to je broj zaprimljenih žalbi prema pojedinim fazama postupka javne nabave u postupku davanja koncesije i postupku odabira privatnog partnera u projektima javnog privatnog partnerstva. Zašto je ova tablica interesantna? Pa zato što izmjenom Zakona o koncesijama u Hrvatskoj ima sad na tisuće i tisuće koncesijskih ugovora. Mnogi od tih koncesijskih ugovora datiraju od prije desetak i godina i vrlo bitno je da ovim postupcima žalbe i tu se polako počne zavoditi reda. A javno privatno partnerstvo ja se nadam da kolegu iz jednog kluba neću naljutiti je nešto što u Hrvatskoj niti je saživilo, a tamo gdje se radilo je stvorilo silne probleme jedinicama lokalne samouprave jer su im ostale silne obaveze po po tim postupcima. Iako su neke stvari konkretno dobro i kvalitetno napravljene, ali kažem u žalbenim postupcima se također vidi koje zamke javno-privatno partnerstvo krije. Jer ako išta bitno to je u javnom privatnom partnerstvu to su ti procesi troška održavanja i slično. Jer u principu to je ključni argument koga ćete odabrati za pojedini projekat. Na kraju krajeva s tim se bore i oni koji javno privatno partnerstvo u Europi imaju daleko više i duže nego Republika Hrvatska. Međutim, vrlo je interesantno pogledati ovu statističku tablicu koja je na tri, četiri stranice a koja nam zorno prikazuje broj provedenih postupaka javne nabave, broj žalbi i koliko je usvojeno žalbi. U najvećem slučaju broj usvojenih žalbi je oko 10, eventualno 15%. To dokazuje koliko ima profesionalnih žalitelja, jer možda fali jedino na kraju ove tablice da ste napravili suma sumarum koliko je bilo procesa javne nabave, zapravo koliko je pokrenutih postupaka, koliko je zaprimljeno, koliko je riješeno i koliko je usvojeno žalbi i to će dati najbolji na ono što sam govorio na početku, a to je na žalost prisutno, to su ti tzv. profesionalni žalitelji. Jer kolegice i kolege, ako je nama u ovom trenutku negdje oko 6 milijardi sredstava zamrznuto u postupku javne nabave, jer nemojmo misliti da ako se netko žalio pa je proces prošao, vi ponovo raspišete natječaj i to po nekoliko puta ide. I mnogi projekti, a prije svega što se tiče proračunskog financiranja nekada čak i izgube sredstva jer se ne povuku sredstva u tijeku jedne godine i onda se stvara problem u sljedećoj godini. bez obzira što mi govorili o privatnom sektoru, međutim privatni sektor je na žalost zamro i u ovom trenutku je javni sektor glavni investitor i zato je upravo uloga ove Komisije itekako bitna. sad kad pogledate na stranici 38. tablicu riješeno žalbi u 2013. godini imate da od sveukupno od 1938. tu piše žalba se usvaja ili 28,54%. Međutim, postavlja se pitanje ako je toliki visoki postotak usvojenih žalbi da li oni koji provode javnu nabavu su educirani ili nisu educirani. Da li onaj tko je predlagao zakon treba donest određene pravilnike po kojima bi definirao kako se provode neke stvari. Jer kažem, ako je najveći broj žalbi na dokumentaciji onda definitivno se neke stvari tu moraju promijeniti. Dakle, da više ne dužim. Na kraju ima i također pobrojeno što su najčešće nepravilnosti koje je utvrdila Državna komisija i onda ćete vidjeti da su to sve nekakve benigne stvari. I postavlja se pitanje da li je netko to namjerno napravio da bi omogućio nekome da se natječe. Ali kažem, postupak javne nabave i rješenje Komisije je garancija za miran san, bar bi trebala biti svima onima koji raspisuju javni natječaj. ključna stvar je ako vi imate postupak koji je završio na Komisiji, na žalbi Komisije za javnu nabavu i Komisija je potvrdila da nije bilo nepravilnosti i proces se dalje razvija, a onda onaj tko nije prošao u žalbenom postupku pokreće i protiv vas kaznenu kaznenu prijavu itd. Pa ako je Komisija utvrdila da je nešto o.k. onda ne vidim razloga da nekakve daljnje institucije u državi opet rade taj isti posao umjesto da uzmu dokumente koje je napravila Komisija i da te dokumente koriste kao nešto što je relevantno da je posao napravljen u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. A to je isto nešto, ono što ćemo se mi u Hrvatskoj morati naviknuti ako imamo neovisna regulatorna tijela. …/Govornik se za žalbe postupak javne nabave je regulatorno tijelo. Ali ako jedno neovisno saborsko tijelo ako radi svoj posao i ako je završilo nešto onda sve ostale institucije države pa bez obzira i da li se radi o institucijama progona bi njihova rješenja trebala uzimati kao nešto što je relevantno, nešto što je sukladno zakonima u RH i držat se toga. Ako kasnije netko u samom postupku provedba javne nabave napravi grešku onda se to vidi jer komisija je odobrila nešto, a nešto je napravljeno mimo toga, onda je to u potpunosti jasno. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica da je veliki broj neosnovanih žalbi, obijesnih žalitelja i da je to veliki problem. Međutim, istodobno ste ustvrdili u svojoj raspravi da bi te naknade trebalo pojeftiniti. Međutim, mi smo upravo i mijenjali zakon upravo kako bi na neki način doskočili obijesnim žaliteljima s tim da nikad ni u kom slučaju ne možete onemogućiti izjavljivanje žalbe nego samo to otvara problem dakle koji su to još mehanizmi da vidimo kako obeshrabriti one koji su i sami uvjereni da neće uspjeti i da žalbu podnose tek tako. Na kraju krajeva iz izvješća je razvidno koliko je veliki broj žalbi ne samo odbijeno nego odbačeno. E sada, mi smo imali razdoblja, možda je ovo prilika da se prisjetimo razdoblja i ja vjerujem da ćemo doći u jedno mirnije razdoblje, ovo je jednostavno princip klatna kad sada imamo veliki broj žalitelja i onih koji su sami uvjereni da nisu u pravu. Bilo je dugo vremena, vremena, trajalo je dugo vremena kada se oni koji su oštećeni bili u takvim postupcima nisu uopće usudili izjavljivati žalbu. Ja mislim da ćete se, htjeli to ili ne, složiti s mojom ovom konstatacijom. Pa sad evo na ovaj način plaćamo i takav danak. Ali ja mislim sa ovim radom neka komisija tako nastavi, treba mu dati još bolje alate da će doći do jednog vremena kada će zaista takvim institutom se koristiti oni koji zaista su uvjereni da su njihova prava u tom postupku bila povrijeđena. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolegice Antičević mi smo se u principu složili oko svega, međutim ima nešto što je uvijek sporno i stvar prijepora kod toga kad određujete da netko treba platiti nekakvu naknadu da bi negdje pristupio. Dakle, sve je to ok da je donesemo zbog toga na nekakvoj određenoj razini da ti profesionalni žalitelji se ne bi žalili. Međutim, isto tako moramo biti svjesni da ima puno onih malih koji su inače obespravljeni u cijeloj priči. I u predstečajnim nagodbama i u stečajevima i u javnim natječajima jer oni su svjesni ako se žale na nekakav postupak ako se zamjere onom velikom da nikad neće dobiti posao. To svi mi znamo i ne trebamo tu žmiriti i sad se praviti da to nije tako. Još ako im s ovom naknadom onemogućimo žalbu ako se netko i ne odluči žaliti onda mislim da nismo napravili dobro. Ali tu je vrlo teško povući nekakvu granicu što je što. Ali je najbitnije da i vi i ja znamo kad je komisija krenula što se događalo i kako se događalo. Međutim, kad uvedete nešto novo i kad to novo pa ima i da tako kažem jer prihvatiti nekom žalbu je za ovu komisiju represivna mjera, vi ste nekoga otjerali, ali na takav način se zavodi red. Jer ne možete vi reći mi smo donijeli zakon i sve će funkcionirati. Ali je vrlo bitno da i izvješća komisije i ovi drugi podaci koje imamo i zakonskim promjenama pa možda i nekakvim pravilnicima dovedemo do toga da i komisija isto tako i oni koji raspisuju postupak javne nabave i koji u svemu tome skupa sudjelujemo da eliminiramo koji u cijeloj priči sudjeluju nepošteno. A to su ti tzv. profesionalni žalitelji. Vi se sjećate i određenih nabavki, što ja znam, evo slučaj šljunak za autoceste. Frajer se žali, a ne može isporučiti ovo. Ili imate nešto drugo, žali se zbog toga što se netko nije natjecao. Prema tome, to je nešto što treba eliminirati jer Hrvatskoj u ovom trenutku je potrebna svaka gospodarska aktivnost. E sad, kako pomiriti to jedno i drugo to je vrlo teško. Kolega Šuker spomenuli ste visok postotak usvojenih žalbi. Ja bih upravo suprotno analizirao visok postotak odbačenih ili obustavljenih žalbi za one tabelice. Ako ovdje izlazi da je prikazano da je 2013. bilo 28% usvojenih, a dakle odbačenih i obustavljenih 72%, a radi se o vrijednosti od 21 milijarde 942 milijuna kuna, kad to stavimo u te postotke onda je to ogroman novac. vezano za ono što je i predsjednik rekao dugotrajnost samog postupka zbog nekakve dokumentacije koja nije dostavljena na vrijeme ili raznoraznih razloga čini se ogromna šteta. Dakle, stoje radovi, ne ugovaraju se poslovi da bi se nečija žalba odbacila, a za to ne postoje nikakve sankcije. Upravo suprotno, za naručitelja ukoliko je u nečemu pogriješio postoji sankcija. sankcija. I ono što mi je posebno u ovom izvješću upalo u oči ono što nije predmet ovog izvješća i čime se komisija ne bavi a radi se o našim, kad vidimo da se ovdje radi o 21 milijardi i 942 praktički o 22 milijarde kuna, radi se o trgovačkim društvima koji su u 100% vlasništvu ili jedinica lokalnih samouprava ili državno vlasništvo već nekoga. Dakle, oni u ovom dijelu ne provode javne nabave na ovaj način. Nema dakle niti analize njihovih nabava u ovome dijelu i pitanje je što se u toj sferi događa. Ne govorim da se događa ali gledajući ovo, ovih 28% koje ste vi spomenuli u odnosu na jedinice lokalne samouprave, državu i svih nas obveznika javnih nabava postavlja se pitanje kako se to tamo radi. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. postotak rekao u kontekstu da je najviše žalbi na sam proces objave natječaja i dokumentaciju. Dakle, govoreći u tom kontekstu. Jer ako se usvoji 28% žalbi da netko nije napravio ispravnu dokumentaciju ili sama odluka o provođenju javnog javnog natječaja onda je to stravično puno. Jer tih 28% je blokiralo skoro 3 milijarde praktički sredstava koja su u svemu mogla normalno se upotrijebiti i vjerojatno bi i nekoliko stotina ili nekoliko tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj bilo manje. Dakle, govori se o tome koji razlog za usvajanje žalbe i da li ako neko provodi javni natječaj, onda se zna koja je procedura, zna se koju dokumentaciju treba napraviti, a ne vi praktički niste ni raspisali javni natječaj već se ekipa žali na dokumentaciju. Dakle, to je problem i to su stvari koje treba raščistiti i koje treba riješiti. I ako se to kod nekoga ponovi dva ili tri puta onda treba naprosto određene institucije u Republici Hrvatskoj upozoriti da se tu događa nešto što nije dobro. kad ste govorili u svojoj raspravi znači ukupno je bilo objavljeno 17 831 postupak nabave. U žalbenom postupku je zaprimljeno u 2013. 2098 predmeta, odnosno točno 11,77%. Svi postupci koji su bili u žalbenom postupku neovisno dal su odbačeni radi neurednosti, da li je radi odluke itd. oni su prošli da tako kažem kroz ruke komisije. 88% predmeta komisija nije vidjela. Tako da vjerujem da je u ovih 11,77% da su organi gonjenja koje ste spomenuli vjerojatno tražili, ukoliko su dobili smo podatak, međutim a 87% postupaka javne nabave nitko nije vidio. Kada ste govorili o mirnom snu itd. da tu se apsolutno slažem. Samo podsjećam znači na 88% ukupno objavljenih postupaka javne nabave niko nije od nadležnih niti komisija, niti nitko drugi nije vidio osim naručitelja i onih koji je bio u postupku, u proceduri javne nabave. Znači pretpostavka je da su organi gonjenja upravo u tim predmetima tražili i ono i našli eventualno neke nepravilnosti. E sad se opet vraćamo na ono što je stalno prisutno, a to je ako je više ponuditelja na jednom javnom natječaju, oni svi imaju pravo na uvid u dokumentaciju, iako svi praktički konstatiraju da tu je sve ok da nije bilo nikakvih da kažem radnji koje su u suprotnosti sa zakonom jer nema potrebe za žalbom. To je jedan znak da je to sve ok iako to ne mora, i ja sam govorio kad sam govorio o mirnom snu, onda sam govorio za ove predmete za koje je uložena žalba, dakle isključivo za te predmete. A za ove druge i tu niste sigurni, a da ne govorim ovako kad vam prođe natječaj, jer najbolje je kad prođe natječaj niko se ne želi i onda se pokrene nekakva neko nekakav članak gurne u novine i onda se javljaju tisuće njih e ja sam to mogao ovako, ja sam to mogao onako. I onda pogledaš njegovu ponudu, onda ponuda nema veze s onim njegovim ja sam to mogao ovako, ja sam to mogao onako. Međutim, svaki negativan članak u ovim kriznim vremenima pa i u normalnim vremenima u novinama nanosi silnu štetu svakoj tvrtki, prema tome njen tzv. good will koji je nažalost u Hrvatskoj još uvijek ne znači bog zna šta, samim tim pada. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Ivo Jelušić. Izvolite kolega. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine Matešić, predsjednice komisije, kolegice i kolege. Da ne zaboravim, nekad to znam zaboraviti, odmah na startu reći da će klub SDP-a podržati ovaj izvještaj. Pri tome naravno očekujem da sve određene sugestije, prijedloge koje ću iznijeti u raspravi da će komisija uzeti u obzir u svom budućem radu i u svom budućem izvještaju. Kad govorimo o izvještaju državni komisije, dakle mi možemo govoriti o dvije razine problema, jedno je o samom radu komisije i onome što je ona napisala, što je lakša i uža tema ako bi mogli tako reći, a drugo je o stanju općenito u javnoj nabavi što je malo šira tema i teža za raspravu jer za njom iz ovog izvještaja i nemamo dovoljno podataka. Šta hoću reći, ako time što usvojimo izvještaj ne kažemo odmah indirektno da smo sa svim u javnoj nabavi zadovoljni i da je sve u redu, nego zadovoljni smo sa onim što je komisija radila i što je komisija vidjela, i kako je komisija odreagirala. Jer o čemu se radi, iz ovog izvještaja vidimo da je ukupno u Hrvatskoj u 2013. godini bilo 17 800 zaokružujem postupaka javne nabave, od toga žalbe, žalili su se na nekih 2100 postupaka, dakle nekih 11%. 89% postupaka javne nabave dakle nije obuhvaćeno ovim izvještajem i mi ne znamo što se tamo događalo ali pretpostavka je ako se niko nije žalio da tamo i nema problema. Zato govorim, kada govorimo općenito o stanju javne nabave, dakle govorimo o svih tih 17, 18 tisuća postupaka koji su se dogodili ali ovdje je komisija njih samo obradila, odnosno njoj su se žalili samo njih 11%, dakle ili oko 2100. Naravno da komisija nema ingerencije da sama otvara pojedine postupke, komisija može samo raditi na osnovu upućenoj žalbi komisiji i to od tri ako mogu tako reći zakonski dozvoljena ili legitimirana žalitelja. Dakle, žaliti se samo može neko ko ima pravni osnov, fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u postupku pa ima po toj osnovi nekakve osnove da se žali, može to raditi upravo za javnu nabavu Ministarstva gospodarstva i državno odvjetništvo. Tek na osnovu dakle njihovih prijava ili njihovih žalbi državna komisija može i treba reagirati. Ono što se vidi odmah u startu, a to je da je u prošloj godini 2013. daleko više postupaka nego što je to bilo prethodne godine 2012. i prethodnih godina, to je prva stvar koja se vidi. Drugo što se može vidjeti … da većina subjekata koji su se žalili na odluku žale se ustvari na u 70% slučajeva na ono što je najbitnije, na samu odluku, dakle, naručitelja, dakle koga je ona odabrala, a samo 30% na ostale dijelove postupka javne nabave. Dakle, najbitnije im je, što je i logično, ono što se, koga se izabralo i zašto se izabralo. Kad govorimo o povećanju žalbi, dakle vidimo da je 2004. godine bilo samo 760 žalbi koje su … državnoj komisiji. 2013. 2100, dakle gotovo 3 puta više. S druge strane kad pogledamo vrijednost tih radova na koje su se odnosile žalbe ili usluga, dakle koje su bile predmet obrade komisije, 2004. godine, dakle vrijednost radova i usluga na koje su se žalitelji žalili bila je 7,2 milijarde, a sada 2013. godine, 22 milijarde, dakle opet 3 pita više. Što taj podatak govori? Da je u zadnjih, dakle, 9, odnosno 10 godina došlo do puno većeg broja žalbi i da se one odnose na puno veće predmete nabave, financijski gledano. E sada zašto je do toga došlo? Ovdje je komisija pokušala u svom izvještaju navesti razloge … neke od njih apsolutno, sigurno da mogu ostajati. Jedna je dakle to da je zbog gospodarske krize i to je ono što sigurno nije dobro i bilo bi dobro da iz tih razloga što manje žalbi bude jer ljudi se, dakle kad nemaju posla, nemaju što raditi, hvataju se za slamku, ne mogu naprosto živjeti bez tog posla koji proizlazi iz javne nabave, nemaju drugi posla pa se vjerojatno dobar dio i zbog toga odlučuje, dakle za više žalbi nego što je to radio prije gospodarske krize koja je bila, sigurno da ima razloga i u tome. Razlozi su što komisija također … da je to zbog i većeg povjerenja u komisiju, dobro, možda ima i toga, ali neka se komisija sama ne hvali, neka to drugi kažu, ali ima sigurno razloga i u tome jer ljudi vjeruju instituciji kojoj se žale. I treće, da su i ljudi, kako godina iz godine prolaze sve više firmi dakle ima educiranih ljudi koji su naprosto i upućeniji u procedure pa onda vide i gdje se pogriješilo, ispočetka to vjerojatno nije bilo ni educiranih ljudi u tom smislu. Ono što je također bitno ovdje, a i ovdje je bilo riječ u raspravi kod tih, oko financijskog aspekta, dakle ovog posla. Evidentno je i vidi se dakle da komisija košta ovu državu, ovaj proračun i ove građane oko 6 milijuna, 6,3 milijuna kuna, toliko su njeni rashodi. S druge strane vidimo da komisija izravno, dakle u proračun osigura, ako mogu tako reći, na ime naknada, na ime pristojbi koje moraju uplaćivati oni koji se žale, oko 14 milijuna kuna. Dakle, gledajući tako, jednostavna računica, reklo bi se, pa da, eto, komisija dobro i zaradi. Duplo više zaradi nego što potroši. Međutim, nije razlog zarada nego je razlog naprosto, i maloprije smo o tome govorili, da neki zbog toga jer im trošak podnošenja žalbi nije veliki, ometaju mnoge postupke, pa i projekte …, itd., dakle treba uozbiljiti sam čin žalbe da se ne može žaliti kako tko hoće i da ga pri tome bez neke velike obaveze, bez velikog financijskog troška. I u tom smislu ja mislim da je ova skala postojeća koju imamo, pa relativno dobra, ne vidim velike razloge da se ona mijenja. Pogledajmo npr. kod najvećih ugovora. Ako je ugovor oko 70, ako je ugovor preko 25 milijuna kuna na koji se žalitelj žali, treba uplatiti 70 tisuća kuna. Je li to puno? Pa to je negdje oko 3 promila od ukupne vrijednosti ugovora, ja mislim da nije. Ili ako je ugovor preko 100, preko 60 milijuna kuna, treba uplatiti dakle i više od 60, dakle neograničeno preko 60, treba uplatiti 100 tisuća kuna, to je 1 i pol promil. Da li se za jedna i dakle onoga što ćeš uplatiti vrijedi boriti … se vrijedi boriti, ako je šansa da dobiješ posao koji je višestruko puta, nemjerljivo, tisuću puta je više vrjedniji. Prema tome, mislim da je taj omjer dobar. Dakle, s jedne strane treba strane treba onemogućiti ljudima da se žale, isto tako ne treba sam čin žalbe na neki način nebagatelizirati pa da se žali svatko pa nekada iz obijesti ili tko zna kojih razloga, a s druge strane, em daje posla komisiji što je ajde manji problem, ali veći je problem što onemogućava da se odvijaju određeni projekti koji su započeti, a koji naprosto bez javnog natječaja ne idu. Ono što bih htio također reći, a i na Odboru za gospodarstvo je bila primjedba u samoj tablici koja je na stranici 33, trebalo bi unijeti još jedan podatak koji je po našem mišljenju vrlo važan, a to je dakle, taj broj usvojenih žalbi koje su riješene dakle kao usvojene, koji je njihov odnos na ukupan broj postupaka javne nabave koji u tom gospodarskom subjektu ili instituciji bilo. Jer to je jako bitno jer nije svejedno da li, dakle ima netko 3 usvojene žalbe na 100 postupaka javne nabave ili na 10 postupaka javne nabave, da se vidi dakle koliko je efikasno ta institucija ili tvrtka provodi postupaka javne nabave u odnosu, dakle na ukupan broj postupaka …, koliko ih je riješeno, odnosno koliko ih je poništeno u konačnici. Upravo vezano za to, dakle bitno je i kako sama komisija radi, što se dakle događa sa odlukom komisije, vidimo ovdje da je je prošle godine dakle 117 žalitelja se izrazilo nakanu ili želju da se žale Upravnom sudu, dakle da nisu zadovoljni odlukom Državne komisije. Ne vidimo ukupne podatke koliko, ali za …, dakle da je od 31 odluke Upravnog suda da ih je samo 5 Upravni sud uvažio, a za 2 se proglasio nenadležan, a ostale nije osporio. E sada, samo ili puno, da li je 5 samo ili puno o tom se da razgovarati, ja osobno mislim da bi trebalo težiti tome i da bi mi trebali biti zadovoljni koji usvajamo ovaj izvještaj, a i komisija kada nijednu odluku komisije Upravni sud ne bi poništio, to je ono čemu trebamo težiti. I kada bi to bilo onda bi to bila petica. Čim nešto što Upravni sud poništi dakle to ne može biti apsolutno zadovoljavajuće i potpuno pozitivna ocjena. Nije ovo postotak velik, ali naravno da treba težiti tome. Dakle ne treba reći eto samo imamo pet postupaka koji je Upravni sud poništio nego treba težiti i time se zadovoljiti i time reći da je komisija dobro radila. Komisija je radila dobro mi ćemo nju podržati, ali uz napomenu još uvijek treba težiti tome da Upravni sud ne poništi niti jednu odluku državne komisije. Hvala lijepa nadam se da sam pomogao. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Draženko Pandek.

Iz njega mislim da možemo izvesti određene zaključke o sustavu javne nabave u RH kakav je sada, te o eventualnim mogućnostima poboljšanja. Stoga se nadam da će ova moja rasprava dati mali poticaj … diskusiju u svrhu daljnjeg poboljšanja tog sustava. Dakle u uvodnom dijelu se ističe da državna komisija žalbene postupke ne može … po službenoj dužnosti nego isključivo po po žalbi. Dakle pravo žalbe pored ponuditelja imaju i središnja tijela državne uprave, nadležni sustav javne nabave te nadležno Državno odvjetništvo. Dakle mi ovdje nemamo uvida kako je radila Uprava sustava javne nabave koja je ovlašteni žalitelj, a izvješće državnog odvjetnika koliko sam ga uspio pregledati nismo mogli dobiti detaljnije postupke o postupcima kontrole javne nabave. Prema strukturi žalitelja koja je navedena u izvješću čini mi se da uprava sustava javne nabave odnosno Državno odvjetništvo nisu uopće podnijeli niti jednu žalbu, evo ispravite me ako griješim, nisam mogao ustanoviti taj podatak. A čini mi se da bi kontrola i onih postupaka u kojima i nije bilo žalbe privatnih ponuditelja bila nužna. Zašto to kažem? Iz medija, iz razgovora sa građanima se nažalost se može doći do osnova sumnje, dakle ne kažem osnovne sumnje nego osnova sumnje što je ajmo reći slabija degradacija, da su određeni natječaji bili namješteni u smislu da je povlašteni ponuđač dobio određeni posao, pa je kao podizvođače uzimao druge ponuđače tvrtke koje se nisu natjecale premda su mogle. A može se posumnjati da i žalbe nisu podnošene u zamjenu za učešće upravo u tom poslu u kojem su kasnije bili angažirani kao podizvođači. Vjerojatno se tu ako je tome stvarno bilo tako tvrtke su se vodile logikom da je bolje vrabac u ruci nego golub na grani i pristale su i na takve angažmane ili uopće nisu zaradile manje nego da su dale svoje konkurentne ponude. Pa je tu eto i vuk sit i ovce na broju osim ovaca građana koji u konačnici plaćaju javne usluge npr. odvoza smeća daleko skuplje nego bi trebali koji metar odvodne … plaćaju tri puta skuplje od realne cijene koji plaćaju preko poreza najam privatnih vrtića po cijeni po kojoj bi se moglo napraviti tri takva gradska vrtića itd., itd. Nažalost velim prečesto u medijima imamo prilike vidjeti da su određeni natječaji konstruirani na način da se pogoduje određenim ponuditeljima, recimo kod nabavke automobila gdje samo gotovo … marka vozila u uvjetima natječaja. Nažalost, velim opet imamo slučajeva da privatnik uloži 7, 8 milijuna kuna u preuređenje svojih poslovnih prostorija u dječji vrtić i onda gle slučajnosti grad baš dva tjedna po završetku poslova raspise natječaj za najam takvog vrtića baš eto na toj poziciji. Potpuna koincidencija i rekao bih savršena poslovna intuicija poduzetnika koji se upuštaju u takav poslovni poduhvat. I tu nema žalbe jer zamislite slučaja nitko na tome području nije uložio 7, 8 milijuna kuna u uređenje baš takvog prostora koji nakon završetka izgradnje bio raspisan natječaj. Mislim da … sustav omogućava preslabu kontrolu takvih slučajeva. Državna komisija provjerava postupak izvan žalbenih navoda dakle samo u zakonski propisanim uvjetima i samo izuzetno, što je uredu. Državna komisija mora biti neovisna i nikako ne smije biti po onoj kadija te tuži, kadija te sudi. No mišljenja sam da bi određena državna tijela morala dodatno pa i nasumično provjeravati postupke javne nabave u kojima nije podnesena žalba da se vidi da li postoje određene pravilnosti evo poput onih o kojima sam govorio, a kakvih je bilo ili to činiti na temelju saznanja do kojih dođu bilo iz medija, bilo određenom prijavom. A u slučaju da naiđu na nepravilnosti tada bi trebalo čak biti propisano da se dodatno moraju provjeriti svi postupci u kojima su ponuditelji u korist koji su se nepravilnosti počinjene sudjelovali. Čini mi se da je takvo postupanje nužnost ukoliko želimo spriječiti nepravilnosti u postupku javne nabave u kojima je javni interes bio znatno oštećen. I izvješću je navedeno da antikorupcijskom djelovanju državne komisije svakako pridonosi javna objava svih odluka koje se donose o žalbenim postupcima, i s tim se slažem. No evo smatram da bi tom antikorupcijskom djelovanju i transparentnosti postupaka javne nabave gdje ne postoje službena i poslovna tajna pridonijelo da sva dokumentacija i sve odluke o postupcima javne nabave budu dostupne on line preko interneta i provjerljive. U najmanju ruku trebali bi biti dostupni i provjerljivi takvi podaci ovoj Upravi za sustav javne nabave i Državno odvjetništvu. Kako je dakle sva dokumentacija na javnim natječajima, većinom koliko sam bar upoznat u elektronskom obliku omogućavanje toga ne bi trebalo predstavljati preveliki tehnički problem. Naravno to je i problem dodatne informatizacije i boljeg …/Govornik se ne razumije./… ovog sustava, načela e-uprave u cjelokupni sustav hrvatske administracije ali to je mislim i onako nužnost ako općenito želimo bolju efikasnost te javne administracije. S time u vezi treba pozdraviti ovo smanjenje prosječnog vremenskog trajanja žalbenog postupka dakle sa 61 dana na 39. No, čini mi se ipak da zbog značaja postupaka javne nabave i za funkcioniranje javnih sustava ali i za gospodarstvo to prosječno trajanje svakako bi trebalo spustiti ispod 30 dana. Doduše prosječno vrijeme ovdje kako se navodi i donošenje odluke od dana kompletiranja dokumentacije žalbenog predmeta iznosilo je 16 dana. To znači u biti da je kompletiranje spisa u prosjeku traje 23 dana. Vjerujem evo da se pod tim kompletiranjem dokumentacije, nemam dovoljno informacije misli na dostavu spisa i pribavljanje same te dokumentacije što bi se sigurno većom implementacijom načela uprave moglo i dodatno evo skratiti. Kada govorimo o rezultatima žalbi dolazimo do podatka da se žalba usvojila od 29% odnosno u 553 slučaja što je rast u odnosu na prethodne godine. Donekle čak mislim da bi te brojke mogle zabrinuti pogotovo kada proučimo onu tablicu gdje neki naručitelji imaju ogromne postotke u kojima su njihovi natječaji da tako kažem pali. To pokazuje dakle da je potrebna dodatna edukacija provoditelja postupaka javne nabave ali čini mi se i propisivanje određene odgovornosti tih provoditelja ukoliko dakle postupak javne nabave padne i onda naručitelj pretrpi štetu. Dakle ukoliko tu postoje postoje određeni propusti i određena nepažnja mislim da bi svakako trebalo propisati bilo disciplinsku bilo drugu odgovornost. Dakle kako smatram da bi ova rasprava trebala biti usmjerena na poboljšanje sustava imam potrebu istaknuti jednu opću primjedbu. Naime, čini mi se da je postupak javne nabave u nekim dijelovima normiran previše konzervativno i previše strogo. Što hoću reći? Ako privatni subjekt bilo trgovačko društvo, bilo fizička osoba vrši za sebe privatnu nabavku robe ili usluga on će se aktivno potruditi da pribavi čim jeftiniju ponudu. Neće dakle samo objaviti oglas i pasivno čekati pa da vidim tko će mi se javiti a ne znam u susjedstvu zna da recimo ono što nabavlja u dućanu košta puno jeftinije ali eto čovjek mu se nije javio na natječaj pa će kupiti skuplje. Neće naravno to napraviti. Evo, moj je dojam onako koliko imam parcijalan, da je prečesto slučaj da dakle naručitelji se prilično pasivno odnose pa ono ako im se netko javi dobro, nema veze što ima negdje jeftinija ponuda. Mislim da bi izmjene Zakona o javnoj nabavi trebale ići u tom smjeru da naručitelja upravo obvežu da nakon što objavi oglas aktivno pronalazi i privlače ponuditelje. Dakle da postoji upravo regulacija u tom smislu da se sami naručitelj natjera na neki način strogom obvezom da moraju se izuzetno truditi da pronađe najjeftiniju ponudu. Ne znam, najidealnije bi možda bilo da postoji određeni registar potencijalnih ponuditelja u javnoj nabavi u koju bi se mogli upisati svi koji to žele. Pa recimo ako imamo natječaj za nabavu uredskog namještaja da automatski moramo pozvati, odnosno obavijestiti o natječaju sve koji su upisani u …/Govornik se ne razumije./… kao ponuditelji uredskog namještaja. načelo, općenito bih volio čuti od ljudi iz Državne komisije kao najupućenijih ljudi od struke i mišljenje i prijedloge kako čitav sustav javne nabave poboljšati da bi bio dakle čim transparentniji, je moguće čim manje korupcije i da u konačnici onda javni sektor tako dobije najkvalitetniju i najjeftiniju robu i usluge odnosno radove. Mislim da je to i razlog normiranja ovog postupka i uopće i postojanja dakle Državne komisije i njenog djelovanja. Evo završno kao što sam već i rekao u uvodu, iznio sam pozitivno mišljenje o ovom Izvješću i mislim da ga svakako treba podržati. Hvala. **Zgrebec, Dragica

da je to nešto što u današnjem vremenu smo donošenjem i prethodnih zakona i ovog zakona uz silne izmjene i dopune javnu nabavu učinili doista kompliciranom. Govorim to iz saznanja upravo onih ljudi koji se natječu u javnim nadmetanjima ali prije svega i kao dugogodišnji čelnik jedinica lokalne samouprave a uz sva saznanja sadašnjih načelnika i gradonačelnika, naših župana koji su također uputili jedan zahtjev da se javna nabava doista prilagodi jednom da tako kažem jednostavnom sustavu natjecanja kako bi upravo u kratkom vremenskom periodu mogli odabrati one koji se žele nadmetati odnosno koji se bave javnim radovima i javnim nadmetanjima. Mi smo upravo svjedoci da danas u današnjem vremenu kada vapimo za brojnim investicijama kako na razinama i jedinica lokalne, područne samouprave ali svakako i državnih investicija dolazimo do apsurda da jednostavno, i ovdje je kolega Šuker govorio o nekih 6 milijardi kuna koji su zamrznuti kroz ovo ili kroz ono a da istovremeno nismo u mogućnosti pokrenuti te kapitalne investicije. Naravno da bi kroz ovaj vid smanjili i broj nezaposlenih onih ljudi na Zavodu za zapošljavanje, da bi pokrenuli mnoge tvrtke koje danas pogotovo u građevinskom smislu tavore na dnu i koji se bore sa preživljavanjem. Istovremeno osigurali smo i novce kroz institucije državnog proračuna, kroz fondove, razno različita financiranja a istovremeno kroz ovaj zakon koji je izuzetno kompliciran nismo uspjeli osigurati jednu transparentnost provedbe postupka. Kao što sam i u svome repliciranju rekao nekoliko riječi, reći ću vam iz svoga vlastitoga primjera u svojoj Požeško-slavonskoj županiji, a tiče se županijske uprave za ceste, a svjedoci smo da su upravo tamo velika prepiranja kad se tiče javne nabave po pitanju održavanja županijske uprave za ceste, a isto tako i po pitanju drugih kapitalnih ulaganja. Dakle u mojoj županiji raspisali smo natječaj u županijskoj upravi za ceste. Ja ću se naravno koristit skraćenim podacima. Početkom ove godine ili točnije 12.3.2014. godine izabran je najbolji ponuditelj 2.7.2014. godine, naravno neću ovdje govorit o imenima tvrtki. Uslijedile su dvije žalbe. Rješenje Državne komisije javne nabave za dakle od 18. rujna objavljujete ŽUC-u i dostavljate podatke 1.10.2014. godine, dakle proteklo je 90 dana od vašeg prvog javljanja nakon dvije žalbe koje su uslijedile. Naravno, županijska uprava za ceste po Zakonu o ugovaranju mora do 15.10.2014. godine zaključit ugovor o održavanju zimske službe za 2014. godinu. Poslije toga također se vidi oglašavate, ali to je bilo još za nekih 20 dana sa određenim tumačenjem što se tiče same žalbe. Naravno, inspektor koji se bavi inspekcijom i nadzorom županijskih cesta nalaže ravnatelju županijske uprave ceste da sklopi ugovor. On se pita a s kime da sklopim ugovor kada sam prije samo nekoliko dana dobio rješenje od vas, dakle od javne nabave u kojem nije rečeno ono što je traženo. Stoga se i postavlja pitanje kako i na koji način jednostavno nastavit daljnje radove, daljnje ugovaranje, a zima nam je pred vratima. Ja vas molim da ovaj postupak nabave za županijsku upravu za ceste doista razmotrite u žurnom postupku i da je riješite što prije kako bi mogli zaštitit ljude i objekte od nadolazeće zime, jer znamo da bez čvrstog ugovora sa izvoditeljem održavanja županijskih uprava za ceste nećemo biti u mogućnosti to napraviti. Ovo je samo jedan primjer kako slijedi, dakle izgubili smo cijelu godinu i došli smo do konca godine, a nemamo rješenja. Nisam rekao da je to netko namjerno radio. Bilo je i određenih problema u samoj javnoj nabavi, svjesni smo svega, ali činjenice govore upravo ovo što sam rekao da su to problemi nepremostivi i da se nalazimo pred jednim zidom. općenito o javnoj nabavi onda svakako moramo reći i ovdje su i moji kolege govorili, da sve ove žalbe koje žalitelji upućuju prema vama su i da one iziskuju velika sredstva i da od toga najviše profitiraju odvjetnici. Jednostavno pojedine tvrtke se natječu tko će više poslat žalbi ili bolje rečeno još nije ni poslao ponudu, a već je pripremio i žalbu. Ne znam da li smo mogli u ovome proteklom vremenskom periodu smisliti određene uredbe koje bi promijenile javnu nabavu ili nam treba Europska unija koja će nam naložit kako i na koji način provesti natječaj javne nabave. Ako znamo da sve državne članice su dužne do 18.6.2016. godine uskladiti svoje sustave javne nabave sa direktivom Europskog parlamenta i Vijeća, a koja opet sustav u suštini mijenja i otvara novim tehnologijama. Ubuduće više neće biti kriterij najniža cijena, već samo ekonomski najpovoljnija ponuda. Omogućuje se time lakša, šira i jednostavnija primjena pregovaračkog postupka javne nabave koji se koristi sada samo u konkretnim situacijama poput probijanja ugovora od najviše 25% zbog žurnosti i Naime, Hrvatska je ušla u Europsku uniju ali nitko nam nije zabranio da upravo naš postupak javne nabave napravimo što djelotvornijim i što provedivijim. Upravo sva ova naša izlaganja danas kolega i kolegica govore da nešto žurno i ne čekajući 2016. godinu i usklađenje s europskom direktivom učinimo da dok budemo to vrijeme dočekali i čekali, da doista javnu nabavu popravimo na što bolji mogući način. Imamo niz primjera u županijama, u lokalnim upravama i nismo zadovoljni sa ovom javnom nabavom, uz sve ono dužno poštovanje što smo napravili, izmjene i dopune što smo povećali sa 70 tisuća na 200 tisuća ili do 500 tisuća za građevinske radove, dakle bez javnog nadmetanja. To je svakako za pohvalu. Upravo to čini transparentnost i pokazatelje da su takve promjene izmjene i dopune donijele jednom napretku u javnoj nabavi. Hvala vam lijepo. Gorana Matešića. Izvolite. čak i one najkritičnije rasprave, najkritičnije upućene zapravo sve dobronamjerne sa savjetima što govori da u ovom Domu ima jedan prilični konsenzus o važnosti javne nabave koji nas veseli. Govorit ću brzo jer želim puno kazati, a daleko sam od površnosti na koje se sugeriralo. Istina, dva i pol mjeseca ove godine tri člana umjesto pet je radilo zbog isteka mandata. Međutim, treba reći da nesebičnim i odgovornim i izuzetnim naporima to u znatnijoj mjeri u toj trinaestoj godini nije se osjetilo. Žalbe po fazama različiti komentatori su to isticali. To je naime dobro i loše, ali je princip europskog zakonodavstva da se može izjaviti žalba na više faza, pa onda da se ne mora recimo faza dokumentacije da se ne mora čekati odluka na koju se ta dokumentacija primjenjuje. To je u nekim slučajevima daje dobre rezultate, u nekim slučajevima se pojavljuje i više žalbi ovisno o više faza. U nekim slučajevima imamo zloupotrebe koje na neki način reakcijom ovog Visokog doma i spriječena izmjena zakonodavstva. Upit je bio optužni prijedlozi mogu li se imena objaviti. Ona nisu tajna što se tiče Državne komisije, upitno je obzirom na zaštitu osobnih podataka mogu li se objaviti. Ali uvijek su oni prema konkretnim osobama, nema anonimne prijave. Razlozi odbijanja uvaženi zastupnik Lesar je kazao da nisu, odbijanja žalbi nisu pojašnjeni u izvješću. Pa razlozi odbijanja su nema nezakonitosti. Mislim, razlozi zbog kojih se izjavljuje žalba je sumnja na nezakonitost postupanja. Ako se ne utvrde ti razlozi to su razlozi odbijanja. Dakle, zakonit je postupak. Edukacija naručitelja kako je uvaženi zastupnik Lesar kazao educiramo naručitelje i zašto imamo veliki broj odbačaja. Pa odbacuju se žalbe žalitelja. Oni ne podliježu edukaciji. Država educira javni sektor, naručitelje. Žalitelji u principu koriste privatne odvjetnike. Zbog toga je jedan od mogućih zaključaka ako ima veliki broj odbačaja, žalbi da oni koji se žale, a radi se o formalnim pretpostavkama imaju problem sa korištenjem pravne zaštite. Primjedba o nedostatku izvješća koji se tiče prednosti i nabave i neke druge sugestije, Državna komisija daje one podatke koje je zakon propisao, pa rekao sam i mnoge druge. Sistematika podataka koji su dati ne tvrdim da je savršena. Ona se može unaprijediti. Neke sugestije u tom pravcu mi možemo ispraviti, ne ispraviti sugestije nego usvojiti jer u osnovi je računarnim sustavom vodimo statistiku i dakle, ona se može prilagoditi zahtjevima. Međutim i izvan onoga što zakon sili Komisiju da u godišnjem izvješću dostavlja podatke temeljem tog istog zakona Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske može zatražiti i u kraćem periodu i neke druge podatke. Prema tome, ne postoji problem u dostavi takvih podataka. Skraćenje roka mnogi su govorili o skraćenju roka. Skraćenje roka ima neke svoje elemente. Pretpostavka je i govornici su neki govorili da se naručiteljima žuri da treba obaviti javnu nabavu što u nekim slučajevima to nije pravilo. Kontraproduktivno postupanju tih istih naručitelja koji kad u trenutku kad je izjavljena žalba ne dostavljaju odmah dokumentaciju a mogli bi jer znaju propis da bi to trebalo napraviti. Dapače, u nekim slučajevima je potrebno više zaključaka donijeti da bi se da bi se ta cjelovita dokumentacija pribavila. Skraćenje roka u načelu da, međutim skraćenje roka se ne smije dovest u pitanje pravna sigurnost primjerice strateške investicije i investicije u kojima je dokumentacija nabave zaprima jednu prostoriju. Tu dokumentaciju naprosto treba pročitati, naprosto je treba proučiti i naprosto je treba prokontrolirati sa svih strana. Zašto treba vremena? Upravno-pravna zaštita sugestije su o dobroj statistici Državne komisije i o tome da li bi trebala bit čista petica. Treba kazati da je praksa upravnih sudova u istim predmetima različita. Dakle, imamo u istim predmetima različito postupanje Upravnih sudova. Upravni sudovi prvostupanjski su nadležni za postupanje povodom povodom upravno-pravnih tužbi. Oni su tri teritorijalna, četiri teritorijalna suda od kojih su vjerojatno ili sigurno zagrebački sud koji je zapravo najviše iskustva ima tu, ali oni imaju različitu praksu. kumuliranje bagatelne nabave kao primjer zloupotrebe u principu žalbeni postupak se zasniva na inicijativi žalitelja. Žalitelj koji to primijeti će se žaliti. Onaj koji ne primijeti se neće žaliti. Dakle, u principu Državna komisija može to primijetiti i može o toj zloupotrebi odlučivati samo onda kad ima inicijativu u tom pravcu. Nedostatak izvješća, sektorski naručitelji, to se dade popraviti. to se dade popraviti. Jedan, uvaženi saborski zastupnik Klarić je kazao da o tome imamo malo podataka, to se da ispraviti. I na koncu podatak o broju usvojenih žalbi u odnosu na, to je ona crna lista ili recidivisti kako ste kazali, to je podatak koji se da izraziti u tom postotku i to zapravo će moći pomoći ovom Domu u izvlačenju zaključaka. Ja mislim da sam odgovorio svima. Hvala vam. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O izvješću ćemo glasati najvjerojatnije u petak. S time bismo večeras završili sa radom. Sutra ćemo u 9,30 nastaviti sjednicu raspravom o Izvješću o korištenju pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine. Doviđenja. Hvala